Tere päevast, lugupeetud Riigikogu! Ja tere kõik, kes te olete tulnud jälgima tänast Riigikogu infotundi! Me alustame tänast infotundi. Kõigepealt kohaloleku kontroll, palun!

Tänasesse infotundi on registreerunud 24 Riigikogu liiget, puudub 77. Tänases infotunnis osalevad peaminister Kaja Kallas, regionaalminister Madis Kallas ja sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo. Asume küsimuste juurde. Täpselt nii nagu ka kõikidel varasematel kordadel saab

Asume küsimuste juurde. Tänane esimene küsimus on peaminister Kaja Kallasele, küsija on Riigikogu liige Varro Vooglaid ning teema on pankade hiigelkasumid ja pangamaksud. Varro Vooglaid, palun! Asume Minule ja paljudele teistele on jäänud mulje, et Vabariigi Valitsus ei ole pankadele teenimatult sülle kukkunud ja paljude Eesti inimeste arvel saadud hiigelkasumi maksustamisest hoidudes käitunud meie rahva huvide kaitsjana, vaid on pigem seisnud pankade huvide eest. Eelmisel aastal rääkisite sarnaselt keskpankuritega, et kõrge inflatsiooni põhjus on sõda Ukrainas. Selle üle võib vaielda, kuna paralleelselt on toimunud ka massiivne rahatrükk. Aga see oli ametlikuna esitatud inflatsiooni põhjus. Inflatsiooni allasurumiseks tõstis keskpank pretsedenditult intresse, millega sisuliselt maksustati laenusaajaid. Ent see "maks" läks vaid veerandi ulatuses hoiustajatele, kolmveerandi ulatuses aga pankadele. EKRE fraktsiooni ette pandud Leedu lahenduse Eestis rakendamine ei oleks maksustanud mitte pankade tavapärast kasumit, vaid just nimelt seda euriborist tingitud sülle langenud hiiglaslikku intressitulu, ja oleks seda teinud õiglaselt. Tegu poleks olnud sellise kommunistliku maksuga, millega on hirmutatud, et maksustame kasumeid. Ei, kui pangad maksaksid intressi hoiustajatele, siis ei olekski tekkinud mingisugust erakorralise maksu tasumise kohustust. Nüüd aga konkreetne küsimus seonduvalt pankadega sõlmitud kokkuleppega, mida te suurepärase võiduna esitasite. Nimelt, miks toonitas valitsuse esindaja Mart Võrklaev veel vähem kui nädal enne kõnealust kokkulepet, et kui pankadelt rohkem makse võtta, siis ei jätku neil kapitali, et laene väljastada ja [riik] majanduskriisist välja vedada. Nüüd maksavad pangad ju tunduvalt suurema summa dividende ja makse, ilma et täpselt sama probleemi kapitali piisavusega seonduvalt nähtaks, kusjuures suur osa dividendideks makstud rahast liigub Eestist välja ning igast kuuest makstud eurost saab Eesti Vabariik vaid ühe. Küsin teilt: miks valitsuse liige sedasi valetas? Kui te leiate, et ei valetanud, siis kuidas seda selgitada, et pankade erakorralise intressitulu maksustamist ei ole valitsus pidanud ebapiisava kapitaliseerituse tõttu võimalikuks, samas kui aktsionäridele tunduvalt suurema kogusumma ulatuses dividendide väljamaksmise puhul on pankade kapitaliseeritust nähtud piisavana? Aitäh! Eesti eelarvesse tuleb. Aitäh! No kui maksavad, on halb, kui ei maksa, siis on halb. Igal juhul on halb, mis iganes see lahendus on. Kõigepealt peab ütlema, et pankadel on Eestis ainsana klassikaline ettevõtte tulumaks, mitte ühelgi teisel ettevõtlussektoris seda ei ole. Teiseks, suveprognoosis oli krediidiasutuste avansilise tulumaksu laekumiseks prognoositud 390 miljonit eurot ja see juba arvestas seda,

Aitäh! Varro Vooglaid, täpsustav küsimus, palun! siis teie valitsuse seisukoht oli see, et ei saa seda teha, sest pankadel pole piisavalt kapitaliseeritust. Aga nüüd langeb ju pankade kapitaliseeritus palju rohkem, kui oleks langenud siis, kui oleks viidud ellu see ettepanek, mida meie ette panime.

600 miljonit eurot läheb dividendideks ja 120 miljonit eurot tulumaksuks. Ehk kapitaliseeritus langeb ju palju rohkem, kui oleks langenud siis, kui oleks ellu viidud see ettepanek, mille meie tegime. Te ütlesite, et see raha tuleb majandusse tagasi. Aga selles ju probleem ongi, et suur osa sellest rahast tõesti läheb majandusse tagasi, kuid mitte Eesti majandusse, vaid Rootsi, sellepärast et peamiselt maksavad dividende Rootsi suurpangad, millel on väga suures ulatuses Rootsi omanikud.Nii et palun ikkagi vastake sellele põhiküsimusele: miks ühel puhul on kapitaliseeritus probleem ja teisel puhul siis ei ole? Ja teiseks ma küsin seda: miks asus valitsus seisukohale, et ajutine pangamaks ei sobi, kuna see on ajutine? Ka suurem dividendimakse on ju ajutine ega aita Eestit järgmistel aastatel. Kas siis nüüd ongi sedasi, kui pangad saavad oma varem kogutud kasumi dividendidena välja maksta enne kõrgema maksumäära kehtestamist, on nad teinud tänu teie kokkuleppele väga hea diili, väga hea kauba, samal ajal, kui Eesti rahvas on saanud väga halva tehingu? Makstakse meeletu summa dividende välja enne, kui tulumaks tõuseb, selleks et pärast seda, kui tulumaks on tõusnud, ei peaks maksma rohkem raha ära maksudeks, vaid saaks suurema osa sellest kapitali vähendamisest jätta omanikele.

ja 2025. aastal 193 miljonit pluss 42 miljonit. Kui te lööte need numbrid kokku, siis te saate aru, et kõrgema tulumaksumääraga makstakse rohkem, ehk siis tegelikult tulu eelarvesse tuleb rohkem. Seda esiteks. Teiseks, pankade kapitaliseeritus ei ole probleem ja kõik need numbrid on tehtud selles vaates, et pankade kapitaliseeritus kuidagi löögi alla ei satuks. Ehk siis, löögi alla ei satu nende laenuandmise võimekus. Laenude Laenude teenindamine ei ole ka hetkel probleem, kuivõrd need laenud on juba stressitestitud uute intressimäärade vastu. Nüüd, te ütlete, Rootsi majandus. Muide, Eesti riigi majandus on olnud kogu aeg avatud majandus ja me oleme väga palju palju seotud Põhjamaade majandusega. Võrdleme Läti ja Leeduga – Leedu majandus on seotud Põhjamaade majandusega 6%, Läti 10%, meil 26%. Praegu me näeme seda, et meie majanduse jahenemise üks põhjuseid on see, et Rootsi ja Soome majandus on jahenemas, ja see tähendab seda, et need ettevõtted, kes on ekspordi suunanud just Rootsi ja Soome, näiteks puitmajade ehitajad, on väga suurtes raskustes just sellepärast, et turud on ära kukkunud. Nii et kui need pangad, kes ka Eestis tegutsevad, selle kasumiga, mis mis nad võtavad välja, elavdavad Rootsi majandust, siis selle kaudu saab tegelikult ka Eesti majandus elavdatud. Aga ma tuletan meelde, et pankade hulgas on ka Eesti pangad ja nende Rootsi pankade aktsionäride hulgas on ka Eesti aktsionäre, kes samamoodi sellest täiendavalt

Kui me kehtestaksime maksu tagasiulatuvalt, siis see saadaks sõnumi kogu majandusele, tegelikult kõikidele ettevõtlussektoritele: nii pea, kui te hakkate teenima, tuleb valitsus ja ütleb: "Me võtame teilt selle kasumi ära ja me ütleme seda tagasiulatuvalt."

Aitäh! Ja üks lisaküsimus. Siim Pohlak, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Hea peaminister! Te kordasite siin, et riigieelarvesse on raha juurde vaja, ja rääkisite erinevatest valikutest, kuidas seda raha eelarvesse saada.

Meie inimeste ostujõud on kukkunud aastasse 2018, inimestelt võtab raha nii euribori tõus kui ka aktsiisitõusud ja kõik kulutused kasvavad.

võtta seda maksu pankade käest.Miks olete teie valinud ikkagi Eesti inimese väga ränga maksustamise? Tulemas on automaks, limonaadimaks, käibemaksu tõus, aktsiisitõusud, maamaksu tõus,

võtke ikkagi sealt, kuhu raha on liikunud, mitte niigi vaesuvate Eesti inimeste käest. Maksusüsteem peab olema õiglane ja see peab inimestele ka tunduma õiglane. Ja riik peab olema õiglane. Miks te olete valinud Eesti inimestele suure maksukoormuse panemise, aga samas säästnud panku ja teisi välismaised suurkorporatsioone, näiteks sotsiaalmeedia- ja internetigigante, kes viivad sadu miljoneid maksuvabalt Eestist välja? Miks te ei tegele selle kohaga, kuhu raha tegelikult on liikunud? Aitäh,

30 aasta jooksul, kui Eesti on olnud iseseisev, kasvanud üle 50 korra ja pensionid on kasvanud üle 70 korra. Lihtsalt see on see perspektiiv. Kes

miljonit eurot tulu riigieelarvesse. Ma lihtsalt toon teile sellise võrdluse: käibemaksu tõus 2% võrra, mis jõustub järgmisel aastal, toob riigieelarvesse 236 miljonit eurot. Ehk tegelikult pangad juba panustavad üle 1% sisemajanduse kogutoodangust. Muidugi ma saan aru, et see on hästi populaarne, keegi ei armasta panku. Mitte ükski ettevõtja, mitte ükski inimene ei armasta panku. Ja see on hästi hea populistlik viis neid rünnata. Aga vaadake, mis juhtus Itaalias, vaadake, mis juhtus Leedus,

midagi tagasi anda. See ei ole muide igal pool nii.Nii et mina ei taha olla pankade advokaat, aga ma tahan öelda seda, et antud olukorras me oleme teinud parima võimaliku, et pankadelt saada võimalikult palju lisatulu eelarvesse, ilma et me Eesti majandust ja pankade kapitaliseeritust

rahvasaadik Siim Pohlak palub eraldada peaministrile veel kolm minutit, et me saaksime ka need vastamata jäänud kaks küsimust ikkagi selgeks? Aitäh! Kahjuks meie meie infotunni raamistik lisaaja andmist sellisel kujul ei võimalda. Aga ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Siirdume tänase teise küsimuse juurde, mis on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Tanel Kiik ja teema on ambitsioonitu riigieelarve. Tanel Kiik, palun!

milline on eelarvepositsioon, palju on tulud-kulud, kus on see tasakaalupunkt. Aga mis on need eesmärgid, mida saavutada soovitakse? Mis on see positiivne muutus, mis tuleb Eesti inimeste toimetulekule? Kuidas me toetame kohalikke omavalitsusi?

Ma sain aru, teil on hea meel, et see eelarve on koos, mingisugune dokument on nüüd olemas ja saab öelda, et valitsus on kõvasti tööd teinud. 2024. aasta elame kuidagi üle, 2025. aastal tulevad need fantoommaksud ja muud asjad, mida veel ei ole sisustatud. Nüüd, pärast valimisi, te äkki ootate inimestelt maksudebatti ja kaasarääkimist,

on? Mis läheb nende elus paremaks? Mis on need positiivsed sõnumid, mida see konkreetne eelarve neile annab? Aitäh! teil on küll meeletu ettenägemisvõime, selles mõttes, et arvestades, et infotunni teemad peavad olema esitatud enne kella 12 ja valitsuse pressikonverents, kus me hakkasime tutvustama riigieelarvet, algas teisipäeval kell 12. Ja teie olite juba esitanud küsimuse ambitsioonitu riigieelarve isegi veel ilma riigieelarvet nägemata. Uskumatu ettenägemisvõime. Oleks teil olnud vaktsineerimise korraldamisel ka sellised ettenägemisvõimed, siis ma arvan, et me oleksime kaugele jõudnud. Aga tulen teie küsimuse juurde. Selle eelarve koostamisel on väga selged prioriteedid. Kõigepealt, esimene prioriteet on nii sõjaline nii sõjaline kui ka laiapindne julgeolek, teine prioriteet on majanduskasv läbi rohereformide, kolmas on haridus, neljas on riigirahanduse jätkusuutlikkus ja viies on Ukraina toetamine. Selle eelarve kulud on 17,7 miljardit, tulud on 16,8 miljardit ja me teeme 1,9 miljardi ulatuses. Loomulikult on see sellise kuluralli lõpetamise eelarve. Arvestades seda, et alates 2016. aastast on tegelikult püsikulusid niivõrd palju suurendatud, oleme me juba suvel teinud otsuseid, mis on olukorda paremaks muutnud, ja teeme neid otsuseid edasi. Mis on olulised teemad, millele raha läheb? Kõigepealt ma ütlen: julgeolek. Ilma julgeolekuta mitte midagi ei ole, ilma julgeolekuta ei ole meil mõtet ka mitte millelegi muule keskenduda. Me investeerime rohkem kui 3% sisemajanduse kogutoodangust riigikaitsesse, õigemini 3,2% sisemajanduse kogutoodangust läheb riigikaitsele. Lisaks me oleme laiapindsele riigikaitsele eraldanud raha, see on kõik, mis puudutab elanikkonnakaitset ja sisejulgeolekut. Nüüd, minu

Sotsiaalministeeriumi valdkonnas me loome turvatunnet, pakkudes just erinevate vajadustega inimestele rohkem tuge. Näiteks läheb 49 miljonit eurot erivajadusega laste teenuste toetuseks ja kasuperede tugiteenuste ülesehitamiseks selliselt,

te võtsite 600–700 miljonit püsikulusid: palgafondi kasvud, teadusrahastu ja nii edasi, väga palju toredaid häid asju, ja peretoetuste tõusud, mida nüüd kärpima asusite, [kas te nägite juba siis] ette seda, et tegelikult jõuame poole aasta pärast sellisesse olukorda, kus tuleb hakata kärpima juba antud toetusi ehk lubadusi murdma

Meil ei ole tõesti eelarves sellist rahasadu, nagu varasemalt on olnud, just sellel põhjusel, et raha lihtsalt ei ole. Ma absoluutselt tunnen ennast süüdi selle suvise kokkuleppe pärast, aga me ei olnud selles valitsuses üksi, vaid me olime selles valitsuses nii, nagu on koalitsioonivalitsused. Me oleme alati

teie lasite selle palli veerema 2016. aastal. Minu meelest oleks aus öelda, et teil on selles kulurallis olnud väga selge oma osa.

kes tegelikult investeerivad teadus- ja arendustegevusse, kõrgharidusse selliselt, et see tuleks majandusse tagasi suurema lisandväärtuse kaudu. Just sellepärast, et kui see tuleb tagasi, siis me saame finantseerida tervishoidu ja teha kõiki neid asju, mis on vajalikud. Ja mis puudutab prognoose, siis eelmise aasta suve prognoos oli lihtsalt ka parem ja seetõttu on see lootus, et kõik läheb alati paremaks, alati olnud. Kunagi oli nii, et prognoosid läksidki paremaks ja seetõttu teie valitsused said ka rohkem kulutada. Meil on nüüd vastupidi. Tegelikult on olnud iga kord, need kolm aastat, kui mina olen eelarvet kokku pannud, siiski lootus, et läheb paremaks, aga ei ole läinud paremaks, sest on tulnud uued kriisid. Meil on selle kolme aasta jooksul olnud kõigepealt pandeemia, siis energiakriis, siis sõda. Selliseid kriise pole varem olnud. Kuna me läksime nendesse kriisides teistmoodi kui varem – varasemalt olid reservid, aga teie valitsused olid reservid ära kulutanud headel aegadel, nii et halbadel aegadel, mustadeks päevadeks meil selja taha midagi kogutud ei olnud –, siis me sisenesime nendesse kriisidesse palju-palju nõrgemana. Seetõttu me peamegi praegu pidama debatte

Tegelikult näiteks haigekassa reservi olid ära kulutanud praktiliselt nullini juba eelmised valitsused. Taavi Rõivase valitsuselt me saime päris raske päranduse. Kui me tahtsime hoida arstiabi kättesaadavust, siis me suunasime sinna lisaraha. Omavalitsuste haldusreform oli pooleli. Selleks, et üle Eesti piirkondades elu püsiks ja investeeritaks ja oleks töökohad, tuli ka omavalitsuste tulubaasi lisada raha 200 miljonit. See tähendab, et 2017–2018 tõesti oli väike miinus, 0,5% juures, 2019. aastal tänu nendele sammudele seda miinust enam ei olnud, vaid oli pluss. Siis tulid kriisid ja nii rääkida kogu aeg, et siis mindi tohutusse miinusesse ja raisati. Need olid hädavajalikud kohad, kuhu oli vaja prioriteetselt raha paigutada. Seda me tegime. Ja paljuski parandasime sellega inimeste heaolu, arstiabi kättesaadavust, omavalitsuste seisu,

See on üks küsimus. Kuidas on suutelised eurotoetusi kasutama omavalitsused ja ettevõtjad, kelle seis ei ole eriti hea? Kas kavatsete midagi ette võtta selles suhtes? Sest üks põhiline investeering on ju eurotoetused, mida te kavatsete kasutada järgmisel aastal.

et siis, kui tulevad rasked kriisid, oleks sealt võtta, aga siis muudeti see reegel ära, nii et enam headel aegadel ei pea kõrvale panema ja headel aegadel saab kõik ära kulutada. Selle tõttu ei olnud meil kriisidesse minekuks tegelikult neid puhvreid, mida oleks olnud vaja. Miks me tulime 2008. või või 2010. aastal välja kriisidest tugevamana? Põhjus oli just see, et meil olid väikesed ülejäägid, mille arvel me saime neid kriise lahendada. Tulen nüüd teie küsimuse juurde.

rohkem aastas kätte. See on märkimisväärne tõus just selleks, et inimestel oleks parem toimetulek ja ostujõud. Inimeste reaalpalga ostujõud kasvab jälle kiiremini, kui kasvavad hinnad. Aitäh!

et eriti koalitsioon üritab ehitada narratiivi, justkui oleks Riigikogu maine kahjustatud sellepärast, et toimub obstruktsioon ja nii edasi. Ma ütleksin, et sellest saavad inimesed väga hästi aru, mille vastu see obstruktsioon toimub. Küll aga saab see maine kahjustada sellistes olukordades, nagu me täna jälle nägime – peaminister tõuseb vastamiseks püsti ja kõigepealt pool minutit avaldab arvamust Tanel Kiige ettenägemisvõimete kohta, siis viskab nipsakalt midagi selle kohta, mida tegi või ei teinud Tanel Kiik koroonakriisi ajal. See ei puutu absoluutselt Tanel Kiige küsimusse.

peaminister hakkab saadikule sellisel viisil jutlust pidama, siis ma arvan, et teie kohus on juhtida tema tähelepanu sellele, et selline käitumine ei ole kohane. Ma saan aru, et see võib teile kui väiksema koalitsioonipartneri esindajale tuua kaasa mingisuguse, ütleme, pehmelt öeldes pahandamise järgmisel koalitsiooninõukogu koosolekul. Aga leidke selgroog üles. Näidake, et teie seisate siin Riigikogu maine eest. See ei ole kohane, kui peaminister pool minutit peab loengut Riigikogu saadikutele. Aitäh! Jaa, lugupeetud kolleeg, me me oleme siin püsivalt rääkinud sellest, et istungi juhataja ei sekku vastuste sisusse, kui see puudutab teemat. Teiselt poolt, me peame Riigikogu saalis üksteisega suheldes iseenesestmõistetavaks häid tavasid ja lugupidavat suhtumist. See on minu väga konkreetne seisukoht ja seda ma seda ma olen ka korduvalt siin Riigikogu infotunnis väljendanud. Ja jätkuvalt olen seda meelt, uskuge mind, et parim viis meil siin debati pidamiseks on olla üksteise vastu lugupidavad. Nii, läheme siis tänase kolmanda küsimuse juurde, mis on regionaalminister Madis Kallasele. Küsija on Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder ja teema on ühistransport. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, lugupeetud juhataja! Austatud minister! Minu küsimus puudutab tõepoolest kaost ühistranspordikorralduses. Me väga hästi teame ja tunnetame, et olemasolev liinivõrk tänaseid vajadusi ei rahulda. Ühendused on ebarahuldavad mitte ainult hajaasustusega piirkondades, mis on traditsiooniline probleem, vaid ka suuremate keskuste vahel, samuti maakonnakeskuste ja Tallinna vahel ja nii edasi. Me ei tea täpselt, mis saab maakondlikust ühistranspordist ja ühistranspordikeskustest. Siin on väga erinevaid versioone välja käidud. Kuidas minnakse üle nüüd tasulisele ühistranspordile? Valitsusest on tulnud signaale, et tasuta ühistransport kaotatakse ära. Kuidas kavatsetakse käituda nende juba sõlmitud pikaajaliste lepingutega hanked võitnud vedajate vahel ja nii edasi? Ma ei Ma ei suuda seda kõike siin lühikese aja jooksul ette lugeda.Aga mul on kaks küsimust teile praegu. Esiteks, nõudepõhine ühistransport, mida katseprojektina on Saaremaal rakendatud, mida te ise väga hästi teate ja olete kiitnud, on järjekordne

rääkimata inimese omaosalusest, mida ei rakendata, aga mis esialgse plaani kohaselt pidi olema. Ja kui me rakendame, siis käib see jällegi inimestele üle jõu. Küsimus on: millal rakendatakse seda nõudepõhist lahendust üle Eesti, mida Saaremaal juba aastaid on piloteeritud? Mis see maksma läheb? Me tahaksime teada, kas ja millal see üldse laieneb.Teine küsimus on mul selline heatahtlik kontrollküsimus, millele te ilmselt ei oska ega peagi oskama vastata. Aga tehke pakkumine. Millal ühest maakonnakeskusest, nagu Viljandi linn, mis ei ole väga väike maakonnakeskus, väljub viimane buss tööpäevadel Tallinnasse? Aitäh, lugupeetud juhataja! Aitäh! Lugupeetud Riigikogu liige! Ma selles mõttes ei ole nõus selle sissejuhatusega, et ühistranspordis valitseb kaos. Ma arvan, et kõik ühistranspordikeskused ja lisaks kaks omavalitsust, Saaremaa ja Hiiumaa vald, on tegelikult teinud pikalt väga tänuväärset tööd nende teemadega, mis puudutavad ühistransporti.Aga Aga ma olen nõus küll sellega, et ühistranspordi valdkonnas on vaja muudatusi. Tuleb vaadata üle, miks on tekkinud need olukorrad, mida te ka just kirjeldasite, olgu need siis konkreetsete väljumiste näol või ka mingite projektide käivitamise näol. Nüüd, minnes konkreetselt küsimuste juurde. Nõudepõhine ühistransport – tõesti, Eestis on seda piloteeritud nüüd juba küll päris pikka aega tagasi Saaremaal,

Jah, tagasiside oli äärmiselt positiivne. Oli väga mitmeid koosolekuid, kus inimesed kiitsid, et nüüd nad saavad sõita sellel ajal, kui nad soovivad, ja sinna, kuhu nad soovivad, mitte siis, kui bussid sõidavad. Sageli bussid ei kata ju kõiki neid aegu, mida inimesed tahaksid. Kui me räägime nüüd hetkeseisust, siis kahjuks peame tõdema, et nõudepõhise ühistranspordi järgmised sammud on jäänud erinevatel asjaoludel käivitamata. Kindlasti üheks asjaoluks on ka olnud rahalised vahendid.

pilootprojekti käivitatud. Ja sellest saab teha juba järeldusi, kuidas, mismoodi see peaks üle Eesti tööle hakkama. Vahendid on järgmise aasta eelarves

ka seal proovida ja pakkuda inimestele paremat teenust. Aga nõustun, et see ei ole kindlasti ainus lahendus, vaid nõudepõhine transport saab olla kogu terviku üks lüli, mis annab võimaluse sõita ennekõike väga kaugetesse ja väga väikestesse piirkondadesse. Ja

küsimus, palun! Teie aeg! Helir-Valdor Seeder, täpsustav küsimus, palun! Aitäh, austatud minister, vastuse eest! No ega ma sisulisi vastuseid ei saanud. Ma täpsustuseks ütlen, et tööpäevadel viimane buss väljub natukene pärast kolme. Nii et pärast lõunat enam ühest maakonnakeskusest bussiga ühistranspordikorralduse kaudu ei ole võimalik Tallinnasse jõuda. Niikaugele me oleme jõudnud, olukorras, kus me räägime, et Keila-Tallinna vahel näiteks peaks olema üle 40 korra raudteeühendus pluss maanteeühendus seal kõrval, eks ole. Niisugused käärid haigutavad Eesti ühistranspordikorralduses. Loomulikult valitseb kaos ühistranspordikorralduses. Aastaid tagasi tehti see niinimetatud õhk-maa-tüüpi rakett ehk Transpordiamet, kuhu pandi kokku Veeteede Amet, õhk, lennutransport, raudteetransport, maanteetransport ja nii edasi. Kõik pandi kokku. Nüüd on teie valitsus otsustanud, et sealt võetakse väikene killukene ära ühistranspordist ja antakse siis Kliimaministeeriumilt teile, teile, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumile üle korraldada. See tähendab, et see osa killustatakse, pädevused on vaja dubleerida, bürokraatiat tekib juurde ja sellega seoses ka kulutusi. Väga ebamõistlik lahendus.Ja ega küsida pole ka kelleltki, austatud minister, sellepärast et kliimaminister enam ei vastuta selle lõigu eest, mis on teile toodud, ja teie veel ei vastuta, tõepoolest, sest te olete ainult mõned kuud olnud sellel ametipostil, kus teie ministeerium sellega tegeleb. Nii et pole vastutajat ka.Aga ka.Aga minu küsimus teile veel siia juurde on see. Nüüd ma sain vastusest aru, üks pilootprojekt asendub teisega, aga see nõudepõhine transport, mida oodatakse ja on lubatud üle Eesti, tegelikult ei rakendu. Aga millal peaks

Ma arvan, et me ei olegi siin kuidagi erineval pool. Mõlemad me saame aru, et ühistransporti tuleb ümber korraldada, tuleb võtta see positiivne, mis on aastate jooksul tehtud, ja vaadata üle, miks on nii, et mõnest maakonnakeskusest Eesti pealinna saab alles või saab juba viimase bussiga veerand nelja ajal. See kindlasti ei ole olukord, millega saab rahul olla.Mis Mis puudutab vastutust, siis kindlasti ühistranspordikorralduse eest vastutab meie ministeerium ja me kuidagi ei taha sellest kõrvale hiilida, oleme valmis selle väljakutse vastu võtma ja leidma neid lahendusi, olgu nõudepõhine nõudepõhine transport, maakonnalinnade ühendamine Eesti pealinnaga või mitmed muud lahendused rongi-, laeva- või lennuliikluse vaates. Kui nüüd rääkida ühtsest piletisüsteemist ja kogu sellest temaatikast, mis puudutab reaalajas info andmist bussireisijatele, siis ühtne piletisüsteem on meil varasemast

Aitäh! Austatud minister! Tõesti, nii on Eestis läinud, et kommertsliinid said tasuta transpordi tulekuga pihta ja sellepärast meil linnadevahelisi ühendusi sellisel kujul, nagu enne oli,

kas selle hinna kujunemise loogikas on arvestatud ka selle võimalusega, et need kommertsliinid saaksid turule tagasi tulla? Kuidas see piletihind on tekkinud? Seal on ju kaks erinevat vaadet: üks on kommertsvedu ja teine on doteeritud ühistransport maakonna tasandil.

ikkagi ei ole ennast õigustanud. Maakonnapõhised ühistranspordikeskused on liiga väikesed, nüüd tuleks Eesti lõigata neljaks viiluks ja teha regionaalsed ühistranspordikeskused.

Kõigepealt piletihinna kujunemise kohta. Väga palju on juba soovitud selle kohta arvamust avaldada. Ma tean ka, et meie ministeerium on andnud välja erinevaid numbreid selle kohta, mis puudutab nii üksikpileti hinda kui ka kuupileti hinda. Need numbrid on tulnud ennekõike teile hästi tuttava Pärnu maakonna näidete pealt, lisaks oleme analüüsinud Harju maakonna liinide maksumust. Aga ma tahaksin tegelikult, et nende arutelude põhjal, mida me oleme plaaninud teha nüüd septembri lõpust kuni oktoobri lõpuni, me saaksime novembri alguseks hinnad lukku. Siis meil oleks kaks kuud aega seda kommunikeerida,

uue, tasulise ühistranspordi ajastul, siis ka see on kindlasti lähiaastate temaatika, kas turul on piisavalt nõudlust kas see pakkumine läheb kergemaks seoses sellega, et enam ei ole tasuta ühistransporti kõrval. Aga see arutelu on täna, ma arvan, liiga varastes faasides, et ma saaksin täpselt öelda, kas ja kuidas see hakkab olema. Toon lihtsalt näite. Selle Viljandi näitega ma täiesti nõustun, see on probleem, ja tegelikult samasuguseid näiteid on pea igas maakonnas. Mäletan ka, kuidas oli näiteks Kuressaare-Tartu

Mis puudutab ühistranspordikeskuste võimalikku konsolideerimist, ühendamist, siis on tegelikult täpselt sama teema, et see on lauale pandud. Ja seda ei ole ette pannud mitte koalitsioon või keegi teine, vaid see on välja tulnud arutelude käigus. Mitmed piirkonnad on öelnud, et nad jäävad hätta nende teemade katmisega. Mitmed vedajad on öelnud, et nad tahaksid täiendavat tuge saada. Ma arvan, et seda tuleb arutada. Mina näen, et näiteks ka Saaremaa vald, kes korraldab üksi ühistransporti, on selgelt hädas väga paljude asjadega – see puudutab ühtset sünergiat ja tuge, mida saavad kasutada näiteks suured ühistranspordikeskused, mis on Põhja-Eestis. Ma arvan, et see on laua peal, arutame läbi.

mis on peaminister Kaja Kallasele. Küsija on Riigikogu liige Rain Epler ja teema Eesti positsioon rahvusvahelisel areenil. Rain Epler, palun! Aitäh, hea istungi juhataja! Proua peaminister! Küsimus loomulikult puudutab teie Vene- ja vererahade skandaali, mis ei ole sugugi vaibunud. Meie enda välisminister ütles siitsamast kõnetoolist alles hiljaaegu: "Mul on ebamugav seoses peaministriga seotud teemaga. Vastab tõele, et mul on väga ebamugav. Ausalt on, kõigil on." President ja meie europarlamentäärid on öelnud, et teiste riikide poliitikud küsivad, vangutavad pead, nad ei mõista seda, kuidas selline skandaal sai tekkida, ega ka seda, et peaminister ei võta selles olukorras poliitilist vastutust.Politico kirjutab, et senine Ukraina toetamise eestvedaja Kaja Kallas on vaikseks jäänud ja sellega seoses on Ukrainal mure, et ei ole enam nende toetamise eestkõnelejat Eesti riigi ja tema peaministri näol. Minu hinnangul on teie vaikimine kinnituseks, et ka te ise mõistate siiski, et platvorm, millelt innustavaid kõnesid pidada, on kadunud. Ma usun, et te olete minuga nõus, kui ma ütlen, et Eesti kuvand, Eesti peaministri kuvand ei ole enam see, mis võimaldaks olla Ukraina aitamise teemal, aga ka laiemalt Euroopas millegi eestkõnelejaks.Kuna mu küsimus puudutab Eesti mainet välismaal, mitte sisepoliitilist võitlust, siis palun ärge hakake oma vastuses kordama neid siin juba kõlanud piinlikke tõdemusi. Näiteks, et kahe kolmandiku Eesti inimeste arvamus, et te peaks tagasi astuma, tähendab, et kolmandik toetab teid. Ärge rääkige ka sellest, et vastutustundetu oleks praegu tagasi astuda, kuna on vaja vastu võtta eelarve, kus on suured numbrid, aga nende taga puudub sisu. Ja kindlasti ärge kulutage aega sellele, et hakata rääkima, kuidas ükskord kellegi teise valitsuse ajal oli miski veel halvemini kui täna. Lihtsalt vastake mu küsimusele. Kas teie hinnangul on Eesti maine seoses teie topeltmoraali ja kahepalgelisuse ilmsiks tulekuga kahjustada saanud? Aitäh, Aitäh, Rain Epler! Kui lubate, ma teen ühe väikese täpsustuse: parlamentäär on sõjasaadik, aga europarlamendi puhul me räägime europarlamendi liikmetest. Aitäh! Kaja Kallas, palun!

täna annan intervjuu Wall Street Journalile. Nii et töö kogu aeg käib. Loomulikult, kui sisepoliitiliselt on rohkem tööd vaja teha, nagu eelarve kokkupanek, siis ei jõua kõiki välisintervjuu kutseid vastu võtta. Neid intervjuukutseid on väga palju. Tõesti, varem, kui ma tegin neid palju, siis olid teil etteheited, et miks ma tegelen sellega, miks ma ei tegele hoopistükkis Eesti asjadega. Aga need on ka Eesti asjad. Seda esiteks. Teiseks, ma tahan selle ka üle täpsustada, mida ma ükskord olen siin infotunnis juba täpsustanud. President tõesti andis intervjuu, kus ta ütles, et ta on suhelnud oma teiste kolleegidega, jättes mulje, justkui ta oleks suhelnud teiste riigipeadega selles küsimuses. Aga nii nagu Välisministeerium on öelnud ja ajakirjanduses on avaldatud, alates skandaali puhkemisest kuni selle intervjuu andmiseni ei olnud presidendil presidendil mitte ühtegi kohtumist mitte ühegi välismaa riigipeaga ega mitte ühtegi telefonikõnet mitte ühegi riigipeaga. Kui ajakirjanik presidendilt seda hiljem küsis, siis ta ütles, et ta mõtleski oma kolleege eelnevatest ametitest, kui ta on olnud muuseumi juhataja ja riigikontrolör. Nii et hea, et see sai selgeks. Nüüd, Eesti maine

need suurusjärgud on kordades erinevad. Aga Diplomaatias on selle kohta väga hea artikkel ja analüüs.Nii et ei, Eesti maine ei ole kuidagi kahjustada saanud, mina jätkan oma tööd, minu moraal on täpselt sama kogu aeg olnud, ma olen täpselt samu asju

Kui meie panime lauale eelnõu pankade maksustamise kohta, siis eelnõu mõte oli reguleerida olukorda, kus raha hind on oluliselt kasvanud ja meie pangad ei ole mingeid ekstra pingutusi teinud kasumi teenimiseks, selliselt, pankadel sisuliselt jääb võimalus kas jagada ühiskonnaga seda erakorraliselt tekkinud tulu selle kaudu, et ka hoiuste intressid tõuseksid korrelatsioonis laenuintressidega, või siis maksta maksu. Nii et pankadel oleks olnud võimalus erakordset tulu jagada ühiskonnale tagasi ilma, et valitsus seal vahel oleks.Selle pangamaksu arutelu juures tuli rahandusminister välja jutuga, et pankade kapitaliseeritust ei tohi ohustada. Nüüd me kõik teame, mis juhtus selle diskussiooni järel. Pankurid – sellest on ka meedias selliseid bravuurikaid pilte – marssisid peaministri kabinetti, said väga ruttu audientsi ja mitte väga pika aja pärast marssisid sealt välja. Oli kokku lepitud lahendus: pangad saavad ikkagi terve hulga kapitali välja viia ehk kapitaliseeritus väheneb lisaks antakse neile piisav ettehoiatus võimaliku tulevikus toimuva maksutõusu kohta, et nad selle raha võimalikult suures mahus ja kohe siit Eesti majandusest välja viiksid. Ja täna te ise ütlesite, et tegelikult pankade kapitaliseeritusega mitte mingeid probleeme ei ole.Ma arvan, et kui mõni välisajakirjanik selle algatuse ja sellele järgnevalt toimunu üles korjab, siis jääb selline mulje, et pealikud käisid käsklusi jagamas, ja see kahjustab meie mainet veel kord.

Teie arvates ei ole see ju kunagi adekvaatne olnud. Selles mõttes siin ei ole mingit üllatust. Ja siin ei ole ka midagi muutunud. Nüüd ma tahan mõne asja üle

kõrged intressimaksed, üle 500 miljoni euro riigi tuludesse. Selle 500 miljoniga saame finantseerida kõiki neid kulusid, mis meil on. Kapitaliseeritus. Pankadel on väga selged reeglid selle kohta ja kapitaliseeritus ei ole kuidagi ohus. Seda pangad ka kinnitasid, et isegi kui nad sellise pingutuse teevad ja selle täiendava raha meile eelarvesse maksavad, siis selle pärast muretsema ei pea. Kuna

et me ei saa tagasiulatuvalt reegleid kehtestada, sest see annaks kogu majanduskeskkonnale signaali: "Seda riiki ei tasu usaldada, sest niipea, kui te hakkate teenima, mine tea, valitsus jällegi otsustab selle kasumi ära võtta."Nii et pigem on see just positiivne signaal selles võtmes, et me saame

Niipea, kui see ilmus, võtsin ma vaevaks ja vaatasin selle läbi. Ja paraku ma pean ütlema, et teie valed ja

Teile valmistatakse neid asju ette. Kas selle konkreetse intervjuu ettevalmistamise juures olid ainult Riigikantselei ametnikud või oli selle ettevalmistamisse kaasatud ka Välisministeerium? Ja kui ma tohiks küsida – meil on hästi avatud ja hooliv riik –, kes need ametnikud konkreetselt, nimeliselt olid? Tänan, Teid ma ei veena igal juhul. Ükskõik, kas ma esinen BBC-s, CNN-is, ETV-s või kuskil [mujal]. Selles mõttes, et mina teile ei meeldi, see on teada, ja ükskõik, mis ma teen, teid see ei veena. Küll aga olen ma saanud väga palju tagasisidet. See oli mul teine kord BBC "HARDtalkis" esineda. See on raske formaat. See on teises keeles, kui minu emakeel on. Ma loodan, et

üle maailma, et just ma suutsin veenda ja selgitada. Nüüd, mis puudutab minu ettevalmistust, siis mul on loomulikult peaministri büroo, mul on Riigikantseleis töötajad. Aga ma ei hakka neist ühtegi üksikuna nimetama. Nad on kõik väga tublid inimesed. Aga lõpuks Kõik sõltub sellest, kui palju ma ise olen lugenud, kui palju ma ise ette valmistan, kui palju ma tegelikult tean laiemat pilti. Miks meil on järjekord ukse taga ja neid intervjuusid küsitakse? Miks neid ei küsita mõnelt teiselt või ei ole küsitud varem üheltki teiselt Eesti Vabariigi peaministril selliselt üle maailma, olgu Jaapan, olgu suured Ameerika väljaanded, Prantsuse väljaanded või Saksa väljaanded? Ju siis ikkagi midagi on, mida ma oskan edasi anda, isegi kui ma teile ei meeldi. Ma arvan, et seda kriteeriumit hindavad ikkagi need, kes neid intervjuusid küsivad. Kui see on nii lihtne, nagu te ütlete, siis ilmselt saab seda teha ükskõik kes teine, aga mingil põhjusel siiamaani mitte keegi teine ei ole teinud. Aitäh! Aitäh! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Meil on kaks küsimust istungi läbiviimise protseduuri reeglite kohta. Rain Epler, palun! Aitäh, hea eesistuja! Ma ei tea, kas see on nüüd protseduurireeglite kohta, aga see on teie kommentaari kohta, mis puudutas minu küsimust. Loomulikult, ma olen väga tänulik, kui lipsab sisse mõni eksimus ja te sellele tähelepanu juhite. Aga täna seda ei juhtunud, sest minu hinnangul, kui me vaatame Eesti ja teiste väikeste riikide, ütleme, pingevälja suhtes Euroopa bürokraatiaga, mis kasvab ohjeldamatult, siis see toodab õigusakte, võiks öelda, nagu Vändrast saelaudu. Aga Vändra ei ole nii suur, et sinna mahuks selline saetööstus, mis nii palju saelaudu toodab. Ja sellepärast, muuseas ka teie enda erakonnakaaslane kolleeg Pakosta on sellest aru saanud ja Euroopa Liidu asjade komisjonis, ma pean ütlema, toimub väga sisukas arutelu, kus erinevaid algatusi, mis Euroopast tulevad ja ütlevad meile, kuidas me elama peame, tõrjutakse. Ja nüüd sellepärast see sõnakasutus oli teadlik. Meie europarlamendi saadikud ongi minu hinnangul need parlamentäärid, kes on saadetud selle piltlikult öeldes bürokraatlikumonster'i vastu sõtta, et nad viiksid sinna kohale sõnumi, et nii ei saa. See ei ole see Euroopa, mida me tahtsime, kus tehnokraadid ütlevad meile, kuidas me siin elama peame. Nii et see oli läbimõeldud sõnakasutus ja ma … Aitäh teile teie täpsustuse eest! Tõsi, seda protseduuriliseks küsimuseks ma lugeda ei saa. Helle-Moonika Helme, palun! Küsimus istungi läbiviimise protseduuri kohta. Jaa, ma tegelikult jätkan sama teemat, aga natukene konkreetsemalt. Rain Epler üritas selgitada, miks ta laiendas seda parlamentääri mõistet niimoodi. Tõepoolest, "Ametniku soovitussõnastiku" järgi on parlamentääril kaks tähendust. Esimene tähendus on sõjasaadik – ühe sõdiva poole volitatud esindaja läbirääkimiste pidamiseks teise poolega. See oli see teema, mida ta üritas selgitada, miks ta selle sõna sisse tõi.

Veebis olev EKI ühendsõnastik ütleb väga selgelt, et parlamentäär on parlamendi koosseisu kuuluv isik, sünonüümid: parlamendiliige, parlamendisaadik. Nii et selles mõttes

(Naerab.) Nii, me lõpetasime selle küsimuse käsitlemise. Läheme tänase viienda küsimuse juurde. Enne seda ma täpsustan veel ka seda, et Urmas Reinsalu teatas mulle just äsja, et ta kahjuks ei saa osaleda kuuenda küsimuse arutelu juures, seega pärast seda küsimust me läheme kohe seitsmenda juurde.Aga tänane viies küsimus on sotsiaalkaitseminister Signe Riisalole, küsib Riigikogu liige Jaak Aab ja teema on kärped Sotsiaalministeeriumi haldusalas. Jaak Aab,

Mida mina oskan järeldada, kui ma räägin teie valdkonnast ehk Sotsiaalministeeriumi haldusalast, on see. Mart Võrklaev on öelnud, et kolme ministeeriumi haldusalast, Sotsiaalministeeriumi,

– ma ju tean, ma olen ka riigireformi tegevustega tegelenud, ametnike koondamisega –, siis mingisuguse kantselei pealt on võimalik mõni miljonikene ehk leida, aga 50 kindlasti mitte.Siis

See on raske ülesanne. Kindlasti rahanduskomisjonis ma saan selle kohta detailsemalt küsida ja saame detailsemalt rääkida. Aga kuidas näeb välja see kärbe? Millest koosneb see kärbe teie ministeeriumi haldusalas? Suur aitäh küsimuse eest! Kõigepealt, kärbe, millest ma saan selgesõnaliselt rääkida, on see, mis puudutab konkreetselt järgmist aastat. Kõik ministeeriumid tegid

aga selle juures silmas pidada, et me teeksime kulutusi just nimelt vajaduspõhiselt, et oleks suurem kasu sellest ressursist, mida me inimestele hüvedena kas teenuste, toetuste või hüvitistena ümber jagame.Nii

aga hästi hea meel öelda, et me tegelikult ei pidanud tegema kokkuhoidu sotsiaalteenuste arvel, mis Sotsiaalministeeriumi minu eelarve osas on ju suuresti teenused: rehabilitatsiooniteenus puuetega inimestele, erihoolekandeteenus, kinnise lasteasutuse teenus ja neid on seal terve hulk veel. Vastupidi, teades, milline olukord on teenuste pakkumisel, just nimelt neid vajaduspõhiseid teenuseid me saame järgmisel aastal suuremas mahus rahastada. Näiteks erihoolekandesse me saame järgmisel aastal ja sealt edasi baasi 4,8 miljonit, mis tegelikult leevendab ka kohalike omavalitsuste olukorda hooldereformi kontekstis. Samamoodi on mul hästi hea meel öelda, et ka hooldereform saab peaaegu 1,2 miljonit planeeritust suurema summa tulubaasi. Ka seal me oleme teinud kohandusi, et kohalikel omavalitsustel oleks võrdsemad võimalused oma inimesi aidata. Peaminister juba mainis, et mis puudutab erivajadustega lapsi ja ka asendushoolduse valdkonda, siis sinna läheb juurde nende aastate jooksul RES-i perioodil 49 miljonit. Nii et tegelikult on meil sotsiaalvaldkonnas, mis on Euroopa keskmisega võrreldes

Tänan, austatud esimees! Hea minister! Nojah, siin kõlavad erinevad signaalid ja kindlasti see hooldereform alguses – ükskõik, kuidas ta

Kõigepealt, hooldereformiga on tõesti nii, et käesolevat aastat ja järgmist aastat võrrelda selle valemi kontekstis on keeruline, sest käesolev aasta oli pool aastat reformi rakendumist,

rääkinud kohalike omavalitsustega ka sellise reservi, millega me saame tasandada [puudujääki] neis omavalitsustes, kus olukord on keerulisem. Aga tõsi ta on, et 57,7 miljonit hooldereformile järgmiseks aastaks on. Mina panen küll südamele kohalikele omavalitsustele, et paralleelselt on oluline välja töötada koduteenuseid, ja palun ka kõigil tulla aasta lõpus avanevasse teenusmajade taotlusvooru. Aga nüüd universaalneversusvajaduspõhine – ei, seda ma ei öelnud.

on vajadused suuremad. Samamoodi on meil üksikvanema toetus, lasterikka pere toetus, puudega [lapse] vanema toetus ja nii edasi. Ehk see on näide sellest, mismoodi on seda vajaduspõhisust defineeritud selle toetusskeemi kaudu. Ka teiste sihtgruppide puhul on võimalik minna spetsiifilisemaks

Aitäh! Ja nüüd üks lisaküsimus. Helir-Valdor Seeder, palun! Aitäh, austatud juhataja! Lugupeetud minister! Mul on teile kolm lihtsat, aga väga murelikku küsimust. Esimene: teil on kujunenud eriline suhtumine lasterikastesse peredesse ja lasterikaste perede ühendusse. Oma esimesel tööpäeval selles valitsuses, kõige esimesel tööpäeval te algatasite eelnõu lasterikaste perede toetuste vähendamiseks. Ja nüüd, järgmise aasta riigieelarve kontekstis olete te enne, kui Riigikogu on saanud järgmise aasta eelarvet arutama hakata, saatnud välja teate ja kirja, et lasterikaste perede huvihariduse toetus järgmisest aastast kaob ära. Null. Ometigi on tegemist sihitud ja vajaduspõhise toetusega, mida lasterikkad pered jagavad. Miks te seda teete?Teine küsimus on: mida tähendab riigieelarves ja riigi eelarvestrateegias sotsiaalmaksu erisuste kaotamine, mis peaks vähendama järgmisel kolmel aastal – igal aastal – positsiooni 130 miljoni euro võrra? Mina olen seda uurinud Rahandusministeeriumi kaudu ja veel mõnelt poolt, ma saan aru, et see on samasugune täitmata fantoomlubadus. Kolm korda 130 miljonit on peaaegu 400 miljonit, mis on sisustamata. 130 miljonit sotsiaalmaksu erisuste kaotamine!Ja kolmas küsimus. Praegune valitsus on otsustanud minna pensionide vähendamise teed. Kas vastab tõele, et 2025. aastast enam ei kehti keskmise pensioni tulumaksuvabastus? See [vabastus] on olnud Reformierakonna üks suuremaid lubadusi, mida te lubasite Eesti pensionäridele. See on kõigest mõne aasta kestnud, aga nüüd olete te otsustanud, et 2025. aastast kaob see ära ja pensionärid hakkavad [tulumaksu] maksma, kui pension on üle keskmise. Kas see vastab tõele? Aitäh, Aitäh! Kolm küsimust. Kõigepealt, meil on Sotsiaalministeeriumi eelarves kaks niinimetatud poliitilist katuseraha mõlemad riigieelarvesse järgmisel aastal enam ei mahu. Minu lähenemine on väga lihtne. Avaliku raha kasutamisele peab olema ligipääs kõigile ühetaoliselt ja avaliku raha kasutamine peab olema läbipaistev. läbipaistev. Poliitilised katuserahad – tegevuskuludena me neid välja maksame – ei ole sellisel viisil kontrollitavad ja nendele puudub teistel sarnastel organisatsioonidel ligipääs. Lõpetuseks, mis puudutab nüüd konkreetset toetust Lasterikaste Perede Liidule, siis huviharidus ei ole Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevus ja sellega me edaspidi tegeleda ei soovi.Mis puudutab lisandunud sotsiaalmaksu laekumise mõju, siis selle koha pealt ma pean küll ütlema, et see on nii töövaldkonna kui ka tervishoiuvaldkonna teema ja mina sellega tegelikult otseselt ei tegele. Nii on sotsiaalmaksu laekumise mõju ravikindlustusele järgmisel aastal umbes 7,7 miljonit, aga terviseministri küsida täpsustusi nende detailide kohta ja sama ka töötuskindlustuse kontekstis majandusministri käest.Mis puudutab pensione, siis keskmine vanaduspension oli kuni 2016. aastani tulumaksuvaba,

Tegelikult käesoleval aastal see esimest korda inimestele rakendus, ehk seda tunti oma rahakotis.Hästi raske südamega, arvesse võttes kogu seda keerulist olukorda, me oleme sunnitud tegema muudatuse. Kuid on oluline öelda, et käesoleval aastal on tulumaksuvabastus keskmiselt vanaduspensionilt 704 eurolt, aga järgmisel aastal on see 776 eurolt. Pension tõuseb RES-i perioodi lõpuks 914 eurole, juhul kui ei tehta tehta täiendavaid otsuseid pensioni erakorraliseks tõusuks, ja meil jääb püsima alates 2025. aastast olukord, kus tööealine inimene saab 700 eurolt tulumaksuvabastuse ja pensioniealine saab 776 eurolt. See on see olukord, pensionärid jäävad paremasse olukorda. Aitäh, proua sotsiaalkaitseminister! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Meil on üks küsimus istungi läbiviimise protseduurireeglite kohta. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Parlamendisaadikuna ei saa ma nõustuda ja leppida sellega, et minister teatab, et tema ei tegele mingi asjaga. Tema ei tegele, aga valitsus tegeleb ja ta esindab praegu siin valitsust ja valitsuse seisukohti, seega ta peaks ikkagi vastama konkreetselt. Ja mul on muidugi küsimus ka: mitu pätsi leiba maksab teie raske süda? Aitäh! Ei saa lugeda seda kahjuks protseduuriliseks küsimuseks. Tänane seitsmes küsimus on regionaalminister Madis Kallasele, selle esitab Riigikogu liige Lauri Laats ja teema on euroraha rakendamine. Lauri Laats, palun! Aitäh, austatud esimees! Hea regionaalminister! Eesti majandusolukord on langustrendis ja seda juba eelmise aasta teisest poolest. Majanduslangus puudutab ettevõtteid, töötajaid ja kohalikke omavalitsusi, tegelikult see puudutab meid kõiki. Vaatamata signaalidele, mis on kostnud erinevatelt ühiskonnagruppidelt, lükkas Vabariigi Valitsus Riigikogu enamuse liikmete abil läbi otsused, mis süvendavad majanduslangust selle asemel, et seda leevendada. Need otsused kajastuvad nii varsti siia saali jõudvas järgmise aasta eelarves kui ka RES-is. Vastu võetud otsustega halvendatakse olukorda eri regioonides ja omavalitsustes. Kõige haavatavamad on loomulikult meie äärealad.

tuge.Väikeseks päästerõngaks võiks olla Euroopa erinevate fondide raha. Järgmise aasta riigieelarves on planeeritud euroraha rohkem kui 1 miljard. Samas, kui vaadata Riigikontrolli auditeid ja nende hävitavat hinnangut euroraha kasutuselevõtu tekib kindlasti selline küsimus, kas need vahendid ikka jõuavad regioonidesse ja meie majandusse. Sellest lähtuvalt küsin: mis on konkreetselt teie ministeeriumi meetmed, mille eest te vastutate? Kuidas tagate, et raha jõuaks taotlejateni?

hallata või vastutada on päris suur hulk Euroopa Liidu vahendeid, mille puhul me ühel või teisel moel peame tagama, et need jõuaksid õigesse

Sotsiaalfondist mõni meede, ühtekuuluvusfondi mõni meede ning ka taaste- ja vastupidavusrahastu meetmed. Tegelikult ainuüksi regionaalvahendite hulgas on päris suur hulk erinevaid meetmeid.

Ja kolmas suur osa on seotud Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi vahendite jagamisega, millega samuti Regionaal- ja Põllumajandusministeerium tegeleb.

Loomulikult, meil käivad pidevalt kaardistused. Me teame kõigis nendes kolmes vaates ära väga täpselt, milliste projektidega on meil mured. Näiteks regionaalvaldkonna [kasutamisel] on meil konkreetselt praegu vaatluse all või täiendava toe all kolm projekti, millega me tegeleme süvitsi ja sisuliselt iganädalaselt.

et tulevad igakuised sisulised kohtumised sektoriga, igakuised kohtumised meie allorganisatsioonidega, et ennetada kõiki neid riske, mis võivad tekkida, kui ei suudeta vahendeid ära kasutada.

Madis Kallas, palun! Ka täna, enne siia Riigikokku tulekut oli meil kohtumine osakonnaga, arutasime ühe konkreetse projekti muret, mismoodi saaks projekti ellu viia ja kuidas saaks kõik sinna juba varasemalt suunatud vahendid sihtpäraselt ja kogukonna hüvanguks kasutusse võtta. Seetõttu on keeruline välja tuua, mismoodi see kusagil konkreetselt käib, sest näiteks kõigega, mis puudutab maaelu

regionaalvahendite jagamist, siis seal on nii meie ministeerium pidevas kontaktis kui ka Riigi Tugiteenuste Keskus see, kes seda vaatab.

seda monitooringut saame teha, et ei juhtuks ühel hetkel see, et aeg hakkab lõppema, aga vahendid on kasutamata. Ma julgen küll väita, et kõigis kolmes valdkonnas on tegelikult ülevaade väga hea.

Mul on hea meel tõdeda, et tegelikult initsiatiiv ei tule ainult taotlejatelt, kes ütlevad, et mingid asjad on liiga keerulised, vaid sellele on juhtinud tähelepanu mitmed osapooled, kes ise nende taotlustega tegelevad, samuti need, kes neid taotlusi hindavad. Tegelikult mulle tundub, et kõik osapooled on ühiselt aru saanud, et me peame siin järgmise sammu astuma.

ümberotsustamisi. Kokku võttes ma olen nõus, et bürokraatia osa tuleb üle vaadata. Meil on kõigi osapooltega esimesed kohtumised olnud juba enne minu Tegelikult on meil ka juba esimesed plaanid, mismoodi, kuidas seda saaks nii teha, et see meede, see konkreetne toetus täidaks maksimaalsel määral oma peamist eesmärki ehk jõuaks täpselt sinna, kuhu see peab jõudma, võimalikult väikese vaevaga, aga samas vastaks kõigile reeglitele, et hiljem ei oleks tagasinõudeid ega mingeid probleeme selle meetme vahendite kasutamisega. Aitäh! Aitäh! Lõpetame seitsmenda küsimuse käsitlemise. Järgnevalt meie tänane kaheksas küsimus, mis on peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Andres Metsoja ja teema on riigieelarve. Andres Metsoja, palun! palun! Aitäh! Austatud peaminister! Siin saalis oleme kindlasti ühel meelel, et riigikaitse on prioriteet, ja suuri vaidlusi selle üle ei ole saalis viimasel ajal täheldanud. Aga minu küsimus tuleb võib-olla kitsama valdkonna kohta ehk piiri kaitsmise kohta, idapiiri väljaehitamise kontekstis. Riigieelarve seletuskiri leheküljel 289 tegelikult ka seda käsitleb ja ütleb üheselt, et see on prioriteet ja jätkatakse idapiiri väljaehitamisega kiirendatud tempos. Seetõttu eraldatakse 2024. ja 2025. aastal kokku 15,2 miljonit eurot selle investeeringu tegemiseks. Aga samal ajal oleme ju ka lugenud kasvõi PPA kirja ja konstateeringut selle kohta, et idapiiri täieliku väljaehitamise hind

Te ütlete, et riigikaitses siin saalis valitseb absoluutne üksmeel. Ma lihtsalt tuletan meelde, et 19. jaanuaril 2022. aastal, kui ma tulin julgeolekupoliitilise avaldusega siia Riigikogu ette – jah, tõsi, see oli eelmise koosseisu ajal –, siis

et idapiiri väljaehitamise vajadus on ülioluline, arvestades seda seisu, kus me oleme. Me näeme tegelikult, mis toimub Valgevene piiri peal, samuti Läti, Leedu ja Poola piiril. Me oleme sinna oma abi saatnud. Me näeme seda, et Venemaa ja Valgevene kasutavad migratsiooni relvana ja üritavad neid piire selliselt testida. Me oleme täiendavalt

võib-olla laiemaks ja küsiksingi üldiselt kogu investeeringute mahuosa kohta. Me näeme, et Eesti teed muutuvad aasta-aastalt [üha rohkem] lapiteki sarnaseks. Eelarveaukude kõrval tekivad maanteedele järjest suuremad augud.

Võib-olla ma ei ole leidnud riigieelarvest õigeid tabeleid üles, aga seal on päris palju nulliridasid, järgmist aastat silmas pidades. Kas tõesti me siseneme sellisesse ajastusse,

Ma küsingi, millises seisus on teedekavad valitsuse vaates. Kas see leidis ka valitsuse eelarve kokkupanemisel erilist tähelepanu või ei? Jaa,

ehitust üldisemalt ja erinevaid roheenergiaprojekte. Nüüd, tõsi ta on, et kui me võtame kogumis taristuehituste summa, siis me investeerime raudteedesse hetkel suurema summa, kui me investeerime teedesse. Ka mina sain kokku taristuehitajate esindusega. Nad tõid välja need probleemid, mis on, ka olukorras, kus majandus jaheneb ja nende peamine tellija on riik. See

tõsi ta on, et see ei ole see summa, mis teedeehitajate sõnul on vajalik, aga need on rahalised vahendid, mis meil hetkel on. Seetõttu ma olen ka välja toonud, et tegelikult järgmisteks aastateks meil on vaja leida täiendavad tuluallikad selleks, et teha neid investeeringuid

Veel, 11 miljonit läheb Virtsu ja Kuivastu sadama elektrilise laadimistaristu väljaehitamiseks. See ongi selleks, et tuua parvlaev liinile, aga ka seal on vaja täiendavaid investeeringuid. Siis on ehitiste rekonstrueerimised kõik sellised investeeringud, mis ehitusse üldiselt lähevad, aga tõesti, see ei ole teedeehitus konkreetselt. Nii et järgmistel aastatel me peame leidma teedeehituseks lisaraha. Püüdsime seda leida ka sellel aastal, aga nende võimaluste piires, mis meil on, me Aitäh! Järgnevalt üks lisaküsimus. Mart Helme, palun! Aitäh, härra eesistuja! Lugupeetud Kaja Kallas! Ma kuulan teid – ma kuulasin enne ka kabinetis teie vastuseid – ja ma pean ütlema, et te ei saa aru sellest kõige fundamentaalsematest asjast praegu: sellest, et teil ei ole siin riigis enam absoluutselt mingit autoriteeti. Kõik see, mida te meile paberi pealt maha loete, mida teile jutupunktidena on ette antud, on ametnike jutt. See ei maksa absoluutselt mitte midagi, sest teil ei ole autoriteeti – ei moraalset autoriteeti, ei administratiivset autoriteeti, ei vaimset autoriteeti. Nii et kui te kavatsete veel jätkata seesugust kummivenitamist, nagu eesti keeles öeldakse, siis hävitate te selle viimasegi autoriteediraasu lõplikult. Aga ega Eestil sellest paremaks ei lähe.Minu Minu küsimus puudutab nüüd seda piirirajatist. No 15 miljonit. Aastal 2020 sai umbes 25 miljoniga paarikümnekilomeetrise lõigu ära ehitada. Praegu ma kujutan ette, et selle 15 miljoniga saab võib‑olla heal juhul kümmekond kilomeetrit ära ehitada. Nii et ei ole mõtet rääkidagi, et see on nüüd tõsiseltvõetav piiri väljaehitamine. See kõrvalepõikena. Aga ma puudutan hoopis teist küsimust. Kuna te räägite siin kogu aeg sellest, kuidas raha ei ole, aga olete täiesti selgelt kuritarvitanud koos abikaasaga oma ametiseisundit ja välja pressinud Valdar Parvelt 1500 eurot tema produtseeritud või kirjutatud artikli eest, siis minu küsimus on: kas te saite nüüd rikkaks lõpuks? Äkki te nüüd leiate, et see 1500 eurot võiks olla eraldatud riigieelarvesse, et see riigieelarve natukenegi ka teie panuse abil kosuks? Aitäh! Kaja Kallas, palun! Aitäh! Kui mul ei ole absoluutselt mingit autoriteeti, nagu te pika loengu pidasite, siis miks te küsite minu käest? Aitäh! Ma lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgnevalt tänane viimane küsimus, mis on samuti peaminister Kaja Kallasele. Küsib Riigikogu liige Aleksandr Tšaplõgin ja teema on majanduspoliitika. Aleksandr Tšaplõgin, palun! Aitäh, härra istungi juhataja! Aitäh, lugupeetud peaminister! Küsimus on väga lühike: mis on valitsuse plaan majanduskasvu taastamiseks? tõstab meie majandust. Aitäh! Meie majandus tõepoolest on hetkel jahenemas, aga hea meel on selle üle, et see majanduse jahenemine on aeglustumas ja juba järgmisel aastal nähakse ette majanduskasvu. Jah, see on väike, aga see on siiski majanduskasv. Me oleme väike ja avatud majandusega riik, mis tähendab seda, et meie majandus on väga seotud meie kaubanduspartneritega, eelkõige Põhjamaadega. Põhjamaade majandusel ei lähe hetkel hästi ja seetõttu ei lähe ka meie majandusel väga hästi. Vaatame kas või seda, et Leedu ekspordi osakaal Põhjamaadesse on 6%, lätlastel on 10%, aga meil on tervelt 26%. See on alati aidanud meil nii‑öelda meie laeva tõsta ja meie majandust kaasa vedada, sest Põhjamaade majandused on meid kaasa tõmmanud. Aga hetkel on nii Soome kui ka Rootsi majandus jahenemas ja see mõjutab otseselt meie majandust

turismisektori heaks me korraldame järjest suuri konverentse, mis toovad siia turiste, kes jätavad siia majandusse raha, samamoodi spordi suursündmused, mis Eestis

Ma tahaksin ka muidugi teada, kas kogu ülejäänud Eesti rahvas saab nüüd teilt ja teie abikaasalt 1500 eurot küsida oma hingeliste traumade eest, selle eest, et te olete määrinud meie riigi mainet inimeste usaldust terve riigi, aga loomulikult eelkõige iseenda vastu. Kuidas need taotlusvoorud käivad? Või on seal mingi gradatsioon, et need, kellel on olnud raskem hingeline üleelamine, saavad rohkem, ja teised, võib-olla Reformierakonna liikmed ei saa, sest nemad keegi ei saa aru, milles teid süüdistatakse. Aga tulen väikese avatud majanduse juurde. No see jutt ei päde. Eesti läks majanduslangusesse kõigist teistest Euroopa riikidest varem, kaasa arvatud oma naabritest, nendestsamadest Rootsist, Soomest ja Saksamaast. Eestis tuli inflatsioon teistest kõikidest neist riikidest varem ja on olnud kõrgem. Meie inflatsioon on, ütleme, koroonaaja algusest saadik olnud mäekõrguselt suurem kui kõigil teistel kumulatiivselt kokku. Ja nüüd need teiste riikide majanduslangused veavad meid veel sügavamale. Nii et jutt sellest, mida ma siin näen ja loen eelarvega seoses ka, kuidas läheb paremaks varsti – no ei saa minna. Aga ma tulen nende investeeringute juurde. See on ju ka valetamine, nii nagu kõik, kogu see eelarve ja kogu teie valitsuse ja Reformierakonna poliitika on suur valetamine. Meil on 1,9 miljardit investeeringuid. Alustame sellest, et 1,1 miljardit sellest on euroraha. Me kõik teame, et seda euroraha tegelikult ei suudeta kasutusele võtta. Teiseks, sellest eurorahast suur tükk läheb asjade peale, mis meie majandust kahjustavad, nagu Rail Baltic – 230 või 250 miljonit läheb lähiaastatel või järgmisel aastal juba – ja roheräkit. Teie aeg! Ja roheräkit on kindlasti asi, mis meie majandust hakkab koormama, mitte edendama.

Soomes oli see 3,3%, Rootsis, Lätis ja Leedus 4,6%. See tähendab seda, et meie baas oli kõrgem ja seetõttu ka majanduse jahenemine tuli selle kõrgema baasi pealt.Te

74% odavamad. See on kõik mõjutanud ka inflatsiooni. Inflatsiooni poolest me oleme kogu Euroopas hetkel 19. kohal ehk 18 riiki on kõrgema inflatsiooniga kui Eestis. Meie inflatsioon on alanenud 4,6% 4,6% peale, samal ajal kui sissetulekute kasv on üle 6%. See tähendab seda, et inimeste reaalne ostujõud on hakanud jälle kasvama. Ja kui me vaatame ka majanduslangust, siis jah, meil on olnud majanduslangus, sellel on erinevad põhjused, kriisid on meid tugevamalt

väga palju investeeringuid. Jah, 1,9 miljardist eurost 1,3 miljardit on tõesti välisvahendid, aga minu meelest ka need välisvahendid tuleb Eesti majanduse jaoks panna võimalikult hästi tööle. Ja mis puudutab näiteks hoonete energiatõhusaks muutmist või investeeringuid taastuvenergeetikasse, et meil oleks odavam elekter – meile meeldib ennast võrrelda Põhjamaadega, aga nende elekter on odav just sellel põhjusel, et neil on palju erinevaid energiaallikaid –, siis me teeme ka neid investeeringuid. Me teeme investeeringuid elektrivõrkudesse, et elekter üldse inimesteni jõuaks – ka sellega on olnud varasemalt probleeme –, ja me investeerime ka taristuehitusse – tõepoolest, raudteedesse hetkel rohkem kui teedesse, kuid seda me teeme kõik nende eelarvevahendite piires, mis meil on. Aitäh! Head kolleegid! Meie infotunniks ette nähtud aeg on otsas. Suur tänu kõikidele ministritele ja küsijatele! Head kolleegid, tunnustan, et me jõudsime täna käsitleda kõiki üheksat küsimust. Teeme väikese pausi ja siis jätkame juba täiskogu istungiga.